prizemlje. I prelazimo na - Prijedlog odluke o izboru jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, sustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio je ovu Odluku na temelju članka 125. Ustava Republike Hrvatske, članka 57. poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijale ste primili poštom, molim predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, potpredsjednik gospodin Vladimir Šeks. Izvolite. Na temelju članka 125. stavka 2. ustava Republike Hrvatske i članka 57. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svezi sa člankom 8. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskom saboru prijedlog odluke o izboru jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je jednoglasno utvrdio na sjednici održanoj 30. lipnja lipnja 2010. godine. TE predlaže Hrvatskom saboru da Odluku o izboru jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske donese na ovoj sjednici. Na temelju članka 6. ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Odbor predlaže Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, i to magistricu znanosti Nevenku Šenhorst, i magistricu znanosti Antoniju KOvačić. Sukladno članku 9. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske predsjednica Ustavnog suda je 18. siječnja 2010. godine izvijestila Hrvatski sabor da 18. srpnja 2010. godine istječe mandat sutkinji Ustavnog suda Republike Hrvatske magistrici znanosti Nevenki Šenhorst. Člankom 125. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i člankom 6. stavkom 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, propisano je da postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganje za izbor Hrvatskom saboru provodi Odbor Hrvatskoga sabora nadležan za Ustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora uputio je sukladno članku 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim stankama i drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Poziv je objavljen u Narodnim novinama, Vjesniku, Večernjem listu, i web stranici Hrvatskoga sabora. Rok za podnošenje kandidatura je bio 60 dana, te posljednji dan za podnošenje kandidatura bio je 31. svibnja 2010. godine. Uz poziv je od kandidata zatraženo da uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta posebice domovnicu, diplome o završenim stupnjevima obrazovanja, potvrde o radnom iskustvu u pravnoj struci, presliku radne knjižice i potvrde poslodavce, ovjerenje kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave da je kandidat podmirio sve dospjele obveze. Na poziv su pravovremeno pristigle kandidature, Branka Čizmeka, Mirska Klinžić, Antonije KOvačić, Zorana Pičuljana i Nevenke Šenhorst. Na sjednici održanoj 30. lipnja 2010. godine, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora jednoglasno je utvrdio da je pet kandidata pravovremeno podnijelo kandidature, svih ovih petero kandidata. Člankom 6. stavkom 4. ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da nadležni Odbor obavlja javni razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava uvjete za Ustavnog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suca ustavnog suda Republike Hrvatske, s tim da lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. Odbor je pozvao na javni razgovor sve kandidate čije kandidature je utvrdio pravovaljanim. Tijekom javnog razgovora članovi Odbora pobliže su se upoznali sa kandidatima koji su iznijeli podatke koje su smatrali bitnim. Službena zabilješka sa javnog razgovora sa kandidatima je sastavni dio ovog prijedloga odluke. Nakon objavljene odluke odbor je odlučio način utvrđivanja liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prijedlog predsjednika odbora Vladimira šeksa da listu kandidata koji ulaze u uži izbor za jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske čini dva kandidata za koje se glasuje tajnim glasovanje, odbor je prihvatio jednoglasno. Tajnim glasovanjem utvrđeno je da su kandidati dobili sljedeći broj glasova Iz iznijetog proizlazi da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, predlaže Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i to magistricu znanosti Nevenku Nevenku Šernhorst i magistricu znanosti Antoniju Kovačić. Hvala. **Bebić, Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Odbora za Ustav, kolegice i kolege zastupnici. U demokratskim zemljama Ustavni sud je čuvar pravne države i garant vladavine prava. To mora biti i u REpublici Hrvatskoj. Dakle, neobično cijenimo ulogu Ustavnog suda u demokratskom parlamentarnom sustavu. U ovom smislu je namijenjena uloga i u hrvatskom pravnom sustavu uloga Ustavnog suda pa je shodno tome klub SDP-a u formi 55 zastupnika hrvatskog Parlamenta kod inicijative za promjenu Ustava Republike Hrvatske predložio da se u Ustavu Republike Hrvatske koji je važio do zadnjih promjena unese odredba da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom svih zastupnika u hrvatskom Parlamentu. Dakle, ta novela na prijedlog grupe zastupnika usvojila je pravno pravilo, normu da se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom. Smatramo da je Ustav donešen, proglašen i da je valjan. Posljedica toga je da se odredba članka 125. odnosno članka 25. promjena Ustava Republike Hrvatske može i mora izravno primjenjivati. Dakle, da se i u ovom slučaju sudac ili sutkinja Ustavnog suda mora birati dvotrećinskom većinom hrvatskog Parlamenta. To je prethodno pitanje koje odlučuje principijelno o primjeni Ustava i o suštini. Da je to tako pokušat ću potkrijepiti sa nekoliko činjenica. Naime, kod promjena Ustava 2001. Ustava Republike Hrvatske zakon koji je tada donešen o provedbi Ustava predviđa, dakle uređuje, utvrđuje da se Ustav može i treba izravno primjenjivati. Tako odredbom članka 2. Zakona o provedbi Ustava je izričito navedeno "Odredbe Ustava za čiju primjenu prema Ustavu ne mora donijeti Ustavni zakon ili zakon primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava". Smatramo da je to prethodno pitanje važno dakle iz principijelnog i suštinskog stajališta, pa je naša sugestija, odnosno naše traženje da se to usvoji kao pravilo, a drugim riječima to znači da nakon rasprave o ovoj točci dnevnog reda o prijedlogu odluke Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, trema uslijediti unutar parlamentarno usuglašavanje. Mislim da je to korak u demokratizaciju ali je to značajan korak za jačanje pozicije suca Ustavnog suda i njegovom legitimitetu. Shodno tome, klub SDP-a zavisno od toga usuglašavanja postupit će i kod glasovanja. Hvala vam lijepa.

Hvala vam Moglo bi se reći da ćemo danas obaviti posao koji je više ili manje tehničke prirode, popuniti jedno mjesto u Ustavnom sudu. Međutim, po mišljenju Kluba zastupnika SDSS-a, to ne može biti tehničko pitanje iz jednostavno razloga što su u međuvremenu donešene promjene Ustava Republike Hrvatske. Te promjene Ustava Republike Hrvatske dakle u značajnoj mjeri mijenjaju postupak izbora sudaca Ustavnog suda, jer se njima propisuje da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom. I namjera ovoga Sabora i onih koji su predlagali i koji su se usuglasili da se takav postupak izbora ustavnih sudaca unese u ustavne promjene i da se prihvati kao što su prihvaćene od strane ovoga Sabora, je očito bila rukovođenja dosadašnjom lošom praksom mogli bismo reći sudaca Ustavnog suda ili praksom koja je trpila od niza nedostataka kada su posrijedi izbori sudaca Ustavnoga suda koje smo mogli primjetiti i o kojima je bila različitih rasprava i u samoj javnosti stručnoj i onoj koja nije stručna, a i među nama samima. Iz tog razloga se s pravom postavlja pitanje da li ćemo mi nastaviti postupak izbora sudaca Ustavnoga suda ne obazirući se na ovu promjenu koja je izvršena u Ustavu Republike Hrvatske ili ćemo tu promjenu i razloge zbog kojih je do te promjene došlo uvažiti i pokušati stvoriti pretpostavke da se izbor sudaca ustavnoga suda obavlja upravo po odredbama, novim odredbama Ustava, odnosno po novom sadržaju koji je predvidio da se suci Ustavnog suda biraju 2/3-skom većinom. Moglo bi se reći da je to više doktrinarno nego praktično pitanje jer je riječ o izboru jednoga suca odnosno u ovom slučaju jedne sutkinje budući da su dvije kandidatkinje posrijedi. Međutim, cijela stvar sa Ustavom i jeste takva da ga treba promatrati striktno i cijela stvar sa ustavnim odredbama jeste takva da ga treba promatrati ne ne na osnovi volje ili na osnovi namjere ili ne na osnovi onoga što bi netko u nekom trenutku mogao imati kao specifičan stranački interes nego po striktnoj dikciji samoga slova Ustava. Iz toga razloga smo mi u klubu SDSS-a bliski onom mišljenju koje smatra da treba doći do usuglašavanja oko toga pitanja. Možda je malo prekasno za to usuglašavanje, možda je to usuglašavanje trebalo napraviti odmah sa usuglašavanjem promjena Ustava, možda je o toj stvari trebalo doista voditi računa odmah nakon što se usuglasila ova kao i sve druge odredbe. Ali mislim isto tako da Ustavni sud neće trpjeti ukoliko se provede još jedno usuglašavanje u tom pogledu i ukoliko to usuglašavanje rezultira dogovorom između klubova u ovom Saboru i onda se nakon toga pristupi glasanju za ove dvije kandidatkinje. Netko može reći kako je usuglašavanje nešto što nije najprimjerenije. Ja bih mogao reći da, to je imalo svoje loše posljedice početkom 2000. je usuglašavanje rezultiralo najrazličitijim partijskim, stranačkim dogovorima koji nisu uvijek vodili računa ni o struci, koji nisu uvijek vodili računa čak ni o zakonu ni Ustavu. Ali na temelju toga iskustva mi možemo ići korak dalje i ovoga trenutka voditi više računa o onom što je struka i o onome što su odredbe i ustava i zakona. Kad bih mogao suditi po struci kao zastupnik na temelju onoga što smo dobili od pojedinih kandidatkinja i kandidata onda bismo mogli procijeniti ili zaključiti da nismo dobili najbolje što bi struka u Hrvatskoj mogla ponuditi, bilo iz akademskih, bilo iz neakademskih sudskih krugova. Način na koji su pisane pojedine biografije, pojedini životopisi ne ulijevaju najveće povjerenje u pogledu toga što se zove stručnost i u pogledu toga što se zove kvalificiranost. Ali taj posao je već obavljen na nadležnom odboru, Odboru za Ustav i mi ga u tom pogledu možemo samo naknadno ne komentirati nego se osvrnuti na tu stvar. Hoću kazati da je ovo prilika, ako ne da nešto značajno promijenimo u pogledu prakse izbora sudaca Ustavnog suda onda da se barem podsjetimo na loša iskustva te prakse koju smo imali do sada. I kao što je ovdje već rečeno, ukoliko ćemo mi svojim načinom biranja sudaca Ustavnog suda doprinositi devalviranju institucije ustavnoga suca i Ustavnoga suda ovdje baš u ovome Saboru onda mi svoj posao kao zastupnici nećemo niti možemo obavljati dobro. Dakle, da mi kao zastupnici u tom slučaju ne doprinosimo niti institucionalizaciji u pravosuđu niti doprinosimo jačanju institucionalnosti u pravosuđu nego naprotiv, doprinosimo nečemu što u pravosuđu ne smije biti prisutno, a to je arbitražna volja, to je namjera, to je interes i nešto što zapravo opterećuje naše pravosuđe. I ako se to događa na razini izbora sudaca Ustavnoga suda onda naravno ne treba biti čudno i ne treba čuditi što će se to događati i na nižim razinama. I onda naravno ne treba biti niti čudno da se nas kao zastupnike u Hrvatskom saboru smatra suodgovornim za takvo stanje niti zato što nas se smatra suodgovornim za stanje u samome Ustavnome sudu. A moje mišljenje na kraju ovoga što sam imao za reći jeste da je potrebno nastaviti s praksom usuglašavanja i da je potrebno unaprijediti tu praksu usuglašavanja. To nije ništa neobično niti u demokracijama koje su starije od nas, nije ništa neobično ni u demokracijama u kojima ustavni sudovi imaju mnogo jače i važnije ovlasti nego što ih ima Ustavni sud u Republici Hrvatskoj po osnovi Ustava. I iz toga razloga je samo pitanje koje kriterije ćemo imati i da li ćemo ih uvijek iznova povećavati, da li ćemo ih uvijek iznova razvijati i jačati kada je po srijedi princip usuglašavanja ili ćemo ih uvijek uvijek iznova na neki način srozavati, uvijek iznova na neki način revalvirati. I iz tog razloga mi se čini da poziv na usuglašavanje stoji, da je dobar, mi ćemo ga podržati, ali bih volio da je došao nešto ranije

što su usvojene promjene Ustava, da li i nakon što znamo kakvu smo praksu imali kada je posrijedi izbor sudaca Ustavnoga suda u proteklom razdoblju, da li je opravdano razmišljati o tome da se Ustavni sud u cjelini izabere u skladu sa novim odredbama Ustava Republike Hrvatske. Ne samo da se popuni jedno mjesto suca Ustavnoga suda kao što bi to trebali danas učiniti, nego mislim da bi tema usuglašavanja trebala biti i to da li smo suglasni s tim da bi unapređivanje rada suda i sastava Ustavnoga suda u značajnoj mjeri bilo postignuto time ukoliko bismo donijeli odluku ovaj Sabor na temelju usuglašenih stavova klubova, da je zapravo sastav Ustavnoga suda Republike Hrvatske potrebno osigurati na temelju novih odredaba i novoga načina biranja, a to znači 2/3 većinom

sudaca Ustavnog suda ne možemo mimoići glavnu temu, a to je način na koji se suci biraju, a u svjetlu novog Ustava, odnosno izmjena i dopuna Ustava. Moramo napomenuti da je evo na prijedlog i inicijativu kluba SDP-a Ustav izmijenjen u ovoj odredbi koja se tiče izbora ustavnih sudaca na način da je to utvrđeno utvrđeno da se suci Ustavnog suda biraju 2/3 većinom. Svakako da je to jedan veliki demokratski iskorak i koji jamči onda jednu ravnotežu u Ustavnom sudu svjetonazora ustavnih sudaca. To govori i o tomu, sam način dakle koji mora prema vani biti nedvojben i koji onda govori i koji je poziv kandidatima, da o tome neće odlučivati većina, tzv. vladina većina nego da će se u Saboru o tome raspravljati ne nekakvim trulim trgovinama i konsenzusom, nego jednostavno odabirom najboljih. Takva jedna dilema koja se nakon izglasavanja izmjena i dopuna Ustava pojavila i različita tumačenja, da je to za primjenu Ustava i to svih njegovih odredbi i normi potrebno je donijeti Ustavni zakon po provedbi Ustava. I to je točno o onom dijelu koji govori o razradi određenih odredbi. Međutim, ondje gdje je jasno kao u ovom konkretnom slučaju, kod ove odredbe rečeno da se ustavni suci biraju 2/3 većinom. Tu donošenje Ustavnog zakona o primjeni Ustava ne može ništa drugo reći niti ima išta reći na ovu temu. Ustavni zakon za provedbu Ustava donosi se ondje najčešće gdje su načelne odredbe i gdje sam Ustav upućuje kao nekakva blanketna norma da će se u konkretnom slučaju donijeti zakon koji će dalje razraditi određene situacije, koji definira status najčešće nekih institucija, temeljne ovlasti, a onda upućuje zakonodavca da donese u određenom roku zakon. Međutim, ovdje je sasvim to jasno. Na žalost mi ovdje od kluba HDZ-a nismo dobili odgovor na ovo pitanje, a mislim da je to važno pitanje i prevažno pitanje. Jer kako se biraju ustavni suci to nije jedna puka norma koja jamči onda i kvalitetu samog sadržaj. Prema tome, evo to je jedno neću duljiti ni ponavljati ono što je govorio kolega Leko govoreći u ime kluba SDP-a smatramo da upravo ova pitanja treba razjasniti prije jer ona su važna jednako kao i sam sadržaj. Hvala lijepa. Zaključno predsjednik odbora, gospodin Vladimir Šeks. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Procedura za izbor za upražnjeno mjesto jednog suca Ustavnog suda, konkretnije sutkinje je počela po i dovršila po Ustavnog zakonu o Ustavnom sudu kada je predsjednica Ustavnog suda izvijestila Hrvatski sabor da sutkinji Nevenki Šernhorst ističe mandat mislim 18. ili 16. srpnja ove godine i u skladu sa Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu je počela procedura. U međuvremenu je došlo i do promjene Ustava, gdje je promjenom Ustava utvrđeno da se izbor suca Ustavnog suda obavlja 2/3 većinom. Geneza ili podrijetlo te ideje, doista je u pravu Klub zastupnika SDP-a da je to bila izvorno ideja Kluba zastupnika SDP-a koji su prihvatili onda i klubovi IDS-a, HNS-a i ostali klubovi u Hrvatskom saboru i ostali zastupnici i ona je ugrađena u Ustav. Upravo sa tom da se suci Ustavnog suda biraju 2/3 većinom željelo se učiniti jedan kvalitativni korak naprijed, da dođe do doista do jednoga potrebnoga usuglašavanja oko toga kojega kandidata izabrati za suca Ustavnog suda. Dvotrećinska većina traži nužno i neizbježno traži usuglašavanje, jer nema ni jedna politička opcija, ni jedna stranka nema dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru, će i u ovoj fazi nakon završne ove rasprave biti potrebno provesti usuglašavanje. Mi smo morali postupak provesti po ustavnom Zakonu o Ustavnom sudu, koji određuje proceduru, i ona je u cijelosti striktno besprijekorno poštovana, ali sada je došlo do promjene Ustava i sada treba uoči glasovanja provesti usuglašavanje o tome kojeg ćemo prvo, u prvom redu o tome kojeg, koje od ove dvije kandidatkinje će nastojati se klubovi usuglasiti oko toga za koga će se odlučiti od ove dvije kandidatkinje. To je u prvom redu o tome. Drugo pitanje koje se postavlja, koje je postavljeno, a to je da li kod izbora za sutkinju Ustavnog suda treba primijeniti ustavnu ustavnu odredbu novog Ustava, biranje dvotrećinskom većinom ili postojećeg ustavnog Zakona o Ustavnom sudu. Ja predlažem odmah da mi u petak u 9 i 30 sjednicu odbora na kojoj ćemo usuglasiti ovo prvo, u prvom redu proceduralno pitanje, proceduralno pitanje i nakon usuglašavanja oko toga proceduralnoga pitanja mislim da bi se negdje, da bi se predsjednici klubova trebali sastati negdje u 11 i 30 i pokušati se usuglasiti i oko ovog drugoga pitanja koje se odnosi na ove dvije kandidatkinje. Dakle to više nije onda nikakva, odbacuju se bilo kakve spekulacije o bilo kakvoj trgovini, niti o bilo kakvim, nego jednostavno se radi u skladu sa Ustavom, radi se o usuglašavanju i traženju koncenzualnoga po mogućnosti izbora za najboljeg kandidata od, kandidatkinja od predloženih. i nakon ove promjene Ustava bit će nužno, to smo mi najavljivali na svim raspravama, i na Odboru za Ustav, i u Hrvatskom saboru i radnim skupinama, treba prići izradi novog ustavnog Zakona o Ustavnom sudu, koji treba sada po Ustavu je samo riješeno, po novom Ustavu je samo riješeno da se izbor suca Ustavnog suda obavlja dvotrećinskom većinom, ali cijela ostala procedura, cijeli ostali postupak još uvijek je važeći ustavni Zakon o Ustavnom sudu koji predviđa i javni oglas, obavljanje intervjua sa kandidatima, ulogu odbora koji profilira, kojima će dati zeleno svijetlo na glasovanje u Saboru. Dakle ta cijela procedura se treba potpuno drugačije regulirati jer je praksa svih ovih godina pokazala da je to potrebno, da je to nužno da je to neophodno, a posebno iz toga razloga što smo mi sada uvodimo dvotrećinsku većinu za izbor i uveli smo jednu sigurnosnu klauzulu u Ustavu, a to je da ako sudac kojem istječe mandat ne bude novi sudac izabran ili sutkinja izabrana da ostaje još 6 mjeseci mandat toga suca kojemu je istekao mandat u tečaju, da bi se, da bi sud djelovao u punom sastavu. Ali ovim novim ustavnim Zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, mi smo na Odboru za Ustav raspravljali i to ćemo i sugerirati i predložiti da se donese novi ustavni Zakon o Ustavnom sudu prema kojem bi procedura za izbor suca Ustavnog suda počela već godinu dana prije isteka mandata jednoga jednoga suca. Dakle godinu dana prije bi već počela procedura i tu bi se onda, u toj proceduri bi se, jasno ustavnim zakonom utvrdio način kako bi dolazilo do usuglašavanja, kako bi se dolazilo do kandidata za suce Ustavnog suda i na koji način bi dakle, dakle se došlo u tome usuglašavanju koje bi sve bilo u okviru Hrvatskog sabora, njegovih tijela, da bi se došlo do onih najprimjerenijih kandidata za suce Ustavnog suda i gdje bi se u tom postupku usuglašavanja pravodobno već izašlo pred Sabor na plenarnu sjednicu da bi bio usuglašeni kandidati ili kandidatkinje za suce Ustavnog suda, tako da koji se onda jasno imenuju, biraju i o njima se glasuje dvotrećinskom većinom. Inače gospođe i gospodo zastupnici, Ustavni sud Republike Hrvatske, njegove odluke imaju respektabilan značaj u Europi i od strane ustavnih sudova u Europi i u političkoj javnosti Europe, odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske i njegov rad su na cijenjeni i procijenjeni na jednoj zavidnoj, stručnoj razini. Bilo je nezadovoljstvo sa pojedinim odlukama Ustavnog suda u Hrvatskoj i domaćoj političkoj javnosti, bilo je nezadovoljstva radi izbora nekih članova Ustavnog suda, ali globalno rečeno Ustavni sud Republike Hrvatske uživa daleko veći respekt i ugled u Europi i svijetu nego što ga uživa na žalost u Hrvatskoj. I mi možemo biti doista i ponosni na naš Ustavni sud Republike Hrvatske koji je čuvar ustanoviti, koji je čuvar zakonitosti i da kao takav i prepoznat i u Europi i u svijetu kao doista jedna institucija koja je na primjerenoj razini. Jasno to treba nadograđivati i kroz novi ustavni Zakon o Ustavnom sudu ćemo još, više će se unaprijediti rad i kvaliteta i procedura da doista dođu oni koji su najkvalificiraniji za rad u Ustavnom Ustavnom sudu, jer Ustavni sud je sui generis četvrta vlast, zakonodavna, izvršna, sudbena ali Ustavni sud je sui generis četvrta vlast vlast u Republici Hrvatskoj. On je čuvar Ustavnosti Hrvatske države. Dakle, zaključno. Odbor za Ustav ostaje kod svoga prijedloga da se predlaže Saboru da se od ove dvije kandidatkinje, izabere jedna, predlažemo da u petak u 9 i 30 Odbor za Ustav raspravi, raspravi, zauzme pravno stajalište oko procedure, oko potrebne većine za izbor suca Ustavnog suda a u 11 i 30 da se nađu predsjednici Klubova da se usuglase u pogledu kandidatkinja jedne jedne sutkinje Ustavnog suda. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo najvjerojatnije u petak. Hvala.